Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, така както е по доклад.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, така както е по доклад.

Господин Ципов,